meira og fleiri og fleiri eiga ekki fyrir lífsnauðsynlegum útgjöldum nú en áður. Þau tekjuminnstu ná ekki endum saman fjárhagslega og hlutfall þeirra sem eru í þessari stöðu hefur stöðugt aukist og þar eru öryrkjar, einstæðir og þeir sem eru á leigumarkaðinum verst setti hópurinn. Fátækt bitnar langverst og mest á börnum og öðrum viðkvæmum hópum samfélagsins okkar, sárafátækt fólk með börn í röðum eftir matargjöfum og mörg þúsund börn sem búa við fátækt og fara svöng í svefninn og bætast hratt í hóp vannærðra barna á Íslandi okkar ríka.

barna. Það á enginn að alast upp í sárafátækt og hvað þá að búa við viðvarandi sárafátækt með tilheyrandi ítrekuðum sálaráföllum, viðvarandi kvíða og að brenna upp af streitu vegna ömurlegra aðstæðna. þurfi dag eftir dag að upplifa algjöran vanmátt og vonleysi í lífinu fyrir sig og börn sín vegna fátæktar er þessari ríkisstjórn til háborinnar skammar.

og við vitum hverjir koma til landsins. Þess vegna hvílir sú skylda á flugfélögum að skila stjórnvöldum og lögreglunni farþegalistum yfir þá farþega sem koma til landsins. Árum saman hafa sömu flugfélögin sem fljúga til landsins komist upp með það að skila ekki farþegalistum. Virðulegur forseti. Það er ólíðandi að flugfélög eins og allir aðrir sitji ekki við sama borð og fari eftir þeim lögum og reglum sem gilda í landinu. Glæpamenn eru sérstaklega útsmognir við að finna smugu á kerfinu og koma sér til landsins með þeim flugfélögum sem skila ekki listum. Það er heimatilbúið vandamál að hafa þessi mál í skötulíki. Samkvæmt lögum er hægt að svipta flugfélög lendingarleyfi sem afhenda ekki stjórnvöldum og yfirvöldum

Er til of mikils mælst að við tryggjum lögreglunni á Suðurnesjum viðunandi vinnuaðstöðu og byggð verði ný lögreglustöð í Reykjanesbæ til að hýsa þá mikilvægu starfsemi sem lögreglan sinnir og glímir við þessa dagana, sem er nánast óviðráðanleg? Forseti. Ég var þess heiðurs aðnjótandi að fá að sitja fund á vegum félags lyfjafræðinga í gærkvöldi um skaðaminnkandi lyfjameðferðir fyrir fólk með fíknivanda. Hér áður fyrr var það viðtekið viðhorf hér á landi og víðar að til þess að fá aðstoð við fíknivanda þurfi fólk fyrst að hætta neyslu. Það er svolítið eins og að segja að þú þurfir að vera hraustur til að fá heilbrigðisaðstoð. Þegar viðburðurinn var auglýstur á meðal lyfjafræðinga varð sprenging í eftirsókn. 70 lyfjafræðingar mættu á fundinn og enn fleiri nálguðust hann í gegnum fjarfundabúnað. Sem betur fer bendir margt til þess að orðið hafi viðhorfsbreyting innan heilbrigðiskerfisins meðal heilbrigðisstarfsfólks. En þeirrar viðhorfsbreytingar er hins vegar enn að bíða úr fílabeinsturninum, viðhorfsbreytingar er enn að bíða þegar kemur að löggjöf og þeim úrræðum sem tryggð eru. Með leyfi forseta: „Við lyfjafræðingar erum allir af vilja gerðir. Við viljum aðstoða heilbrigðiskerfið og getum gert svo miklu meira.“ miklu meira.“ Þetta sagði Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir, formaður Lyfjafræðingafélags Íslands, í aðdraganda fundarins. Heilbrigðisstarfsfólk sem aðstoðar einstaklinga með fíknivanda á hverjum degi kallar eftir faglegu verklagi og skýrari reglum í tengslum við skaðaminnkun. Lyfjafræðingar kalla eftir því að skaðaminnkandi lyfjameðferðir verði skoðaðar á Íslandi og lyfjafræðingar eru meira en tilbúnir í þá vegferð.

Því miður sýna viðbrögð heilbrigðisráðherra að enn ríkir mikið skilningsleysi. Núverandi kerfi setur heilbrigðisstarfsfólk í þá stöðu að þurfa að velja á milli þess að brjóta lög eða brjóta hippókratesareiðinn.

um skatta og skerðingar, álögur, gjöld og allt sem varðar líf fólksins í landinu. Til að stemma stigu við mengun eða til að reyna að bregðast við þeirri miklu loftslagsvá í heiminum sem við blasir hafa verið settar á

Slíkir valkostir eru ekki til staðar á Íslandi. Við höfum flugið til að komast til útlanda og til baka. Rétt fyrir jólin mátti engan tíma missa, það varð að koma ETS-löggjöfinni hér í virkni.

skipaflutningum og þar með gjöldin á varningnum sem fluttur er, þar með matvælum sem við þurfum að kaupa dýru verði. Í flugbransanum getur þetta orðið umtalsvert. Menn tala um að þetta sé á borð við eina ferðatösku, hvor leggur fyrir sig.

þegar þetta brestur á, ef ekki verður annað í boði, þá nýtum við upprunavottorðin sem eru sameign okkar. Þau eru seld frá Landsvirkjun og fleirum fyrir sirka 17 milljarða á ári.